Постъпило е предложение от Парламентарната група на Партия „Атака” първа точка да бъде – Проект на решение за възстановяване на дейността и производството на Завода за непрекъснато леене на стомана

Парламентарните групи на Коалиция за България и Движението за права и свободи не са направили предложения. Трета точка при така формирания вече служебно дневен ред е: Проекти за решения за промени в състава и ръководствата на комисии и делегации на Народното събрание. Вносители – Димитър Главчев, Красимир Велчев и Димитър Главчев, Янаки Стоилов.

Кичиков. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. 7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците. 8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. изделия. 9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси. смеси. 10. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права. 11. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 12. Първо гласуване на законопроекти за

13. Първо гласуване на Законопроекта за Фискален съвет. 14. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. 15. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 16. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 18. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. 20. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. 21 и 22 са Парламентарен контрол – единият по чл. 102, а другият по чл. 89-101. Днес ще се проведе ситуативният Парламентарен контрол. Участие ще вземат министър-председателят и вицепремиерите. Трябва да обсъдим в петък дали да не редуцираме и евентуално да отменим Парламентарния контрол с оглед законодателната програма, която е доста динамична. Това обсъждахме и на Председателския съвет,

същия – Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, предлагам същата точка да отпадне от дневния ред, тъй като Комисията по правни въпроси, която е и водеща по законопроекта, все още не е приключила работа по него. Няма изготвен доклад

Няма. Ако обичате, режим на гласуване за предложението на господин Попов т. 17 от седмичната програма да отпадне.

Преминаваме към изпълнение на тази динамична седмична програма, но преди това съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения от 26 февруари Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Вносители – Димитър Дъбов, Пламен Славов и Татяна Буруджиева. Проект за решение за попълване състава на Комисията по труда и социалната политика. Вносители – Красимир Велчев и Димитър Главчев. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници

Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и министъра на националната отбрана на Република Полша относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк, Внесени са от господин Янаки Стоилов проекти за решения: за попълване на състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, за промени в състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси интереси и за промени в състава на Комисията по културата и медиите. Проект за декларация за позицията на Република България към събитията в Украйна. Вносител – господин Волен Сидеров и група народни представители. Господин Янаки Стоилов внася проекти за решения: за промени в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, промени в състава на Комисията по земеделието и храните, и храните, промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, промени в състава и ръководството на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, промени в ръководството на Комисията по външна политика и промени в състава и ръководството на Комисията по инвестиционно проектиране. Постъпил е Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на финансите за 2013 г. Изпратен е на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение в Библиотеката

Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Считаме, че това е една много важна точка. Правителството много често говори за реиндустриализацията на страната, за възвръщане в строя на мощности, които преди са имали много голямо значение и биха могли да имат много голямо значение за увеличаване на брутния вътрешен продукт. Считаме, че пред българската общественост трябва да стане ясно това, което ще говорим в тази връзка. Това е една от многото стъпки, които Партия „Атака” прави и ще прави в бъдеще, тоест за реиндустриализация на страната и за възстановяване на мощности. на мощности. По-ангажиращо ще бъде за правителството, за българските граждани да видят този дебат, който трябва да бъде първият от поредицата от тук нататък в тази връзка. Затова ние от „Атака” предлагаме дебатът по точката

събрание, Проект на решение за възстановяване на дейността и производството на завода за непрекъснато леене на стомана при МК „Кремиковци” с мотиви към него.

Уважаеми колеги, знаете, че стоманата е съществено важна за всяко едно производство, най-вече в строителството. Знаете, че сам по себе си е голяма икона на престъпна криминална приватизация, която се осъществи – един завод, за който години наред имаше дебати дали мястото му е в софийското поле или не е в софийското поле, но завод, така или иначе, изграден и работещ пряко до София.

Българска стомана се е леела и се е продавала не само в Европа, не само в страните от така наречения „Източен блок”, но включително в Япония и ред други държави в Азия. Приватизацията, осъществена от правителството на Иван Костов, практически ликвидира завода.

без история на приходите, без да се знае какво ще се прави с този завод. Затова ние от Партия „Атака” представяме на Вашето внимание проект на решение, с което имаме за цел да възстановим дейността в този завод. Това ще допринесе за увеличаване на брутния вътрешен продукт, за увеличаване на приходите в хазната, както и ред производства, които са взаимно свързани големият проблем с електричеството, с работни места. Най-големият бич в момента в обществото е липсата на доходи и на заетост. Именно този завод гарантира такава заетост и доходи. Много хора биха казали – да, ще ни бъдат необходими средства, и то голямо количество, които да бъдат налети вътре. Това практически не е така. Още утре в завода може да започне да функционира примерно Стан 1700 за студено валцувана стомана. Очаквам да чуя от Вас дебати по същество, защото темата е изключително важна, с много голяма обществена значимост. Действително очаквам да чуя градивни и позитивни неща от Вас. Отново Ви казвам, че нашето предложение в тази си част е изключително добро. Давам Ви прост пример. Ако пуснем производството на електропещите, следователно ще увеличим производството на електроенергия, че по-голямото производство намалява цената. Всяко едно работно място, отворено в „Кремиковци”, според мнението на експертите, допринася за още 6 допълнителни работни места, които обслужват завода. МИХАИЛ МИКОВ: И аз Ви благодаря, господин Александров. Беше представен проектът за решение. Откриваме разискванията. Има ли желаещи за изказвания?

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо ще изразя едно съгласие, след това – някои несъгласия. Съгласието е с ролята, която играеше „Кремиковци”, а тя е безспорна, като дял в брутния вътрешен продукт, като средно претеглени между 15-20 хил. души, индиректно според специалисти – 40-50 хил. души. Известно е, че „Кремиковци” доставяше така необходимите продукти за българската индустрия, строителството. Освен това е известно, че със спирането на „Кремиковци” загубите за „Български държавни железници” бяха над 30%. Всичко това е известно. Известно е също така, че „Кремиковци” беше продадено по един престъпен начин на цената на една гарсониера в центъра на София. Известна е и смяната на собствеността, която не доведе до нищо добро и фактически до прекъсване на производството на всички заводи на територията на „Кремиковци”. Това е така и тук няма никакво съмнение – загубите за българската икономика са огромни. Това, което се подценява икономически, е, че наред с преките загуби, свързани със заетост и с произведен брутен вътрешен продукт, има сериозни загуби за българската икономика от гледна точка на платежния баланс, тъй като ние не само не произвеждаме традиционни за българската икономика стоки, но в същото време сега ние трябва тези заместващи продукти да осигуряваме чрез внос, което е удар върху платежния баланс на страната, респективно тежест върху вноса. Дотук със съгласието. От друга страна обаче, не е работа на Българския парламент да взема решения вместо изпълнителната власт. Няма как да задължим изпълнителната власт да заделя бюджетни или заемни средства за възстановяването на „Кремиковци”, тъй като ако тя вземе такова решение и предложи такива варианти на Парламента, трябва да видим конкретни разчети в детайли от съответни експерти, за да можем да подкрепим или да не подкрепим евентуални бюджетни ангажименти на правителството. Без такива разчети няма как да се произнесем, а мисля, че нямаме и такава юридическа възможност. Въпросът, който се поставя, е икономически значим за България. Бихме могли да препоръчаме на българското правителство да направи такъв анализ, но да не забравяме, че първо, става въпрос за частна собственост. Второ, Второ, единствената намеса на правителството евентуално би била изкупуване на активите на съответните заводи на територията на „Кремиковци”, което според мен на този етап не е реалистично. Вярно е, че в световната практика са правени такива действия от страна на правителствата. Да припомня, че при последната криза правителството на Съединените щати изкупи акции на „Дженерал Мотърс” и на „Крайслер” за около 3 млрд. долара. Известно е, че във Франция на няколко пъти мисля френското правителство изкупуваше и продаваше обратно акции на „Рено”. Известно е, че съвсем наскоро френското правителство изкупи акции за 800 млн. евро от „Пежо” с оглед на стабилизацията на фирмата, но това става на основата на конкретни анализи и конкретни ангажименти на двете страни. Бих се съгласил да препоръчаме на изпълнителната власт да направи такива анализи,

Първо, в нашето предложение не става дума за целия комбинат, а само за Завода за непрекъснато леене на стомана, който е непокътнат. Това е единственото непокътнато там като система.

да дадете знак, уважаеми управляващи на този народ, който Ви е изпратил в Парламента и от негово име управлявате страната, да дадете знак, че наистина ще има реиндустриализация и ще има технологична България. Ако не се започне с нещо, просто ще се изтърве времето. Всички, които гласуват против подобно решение, явно са на позицията на онези хора извън Парламента, които говореха непрекъснато, че България ще се възстанови икономически, когато се развие търговията с капитали. Помня един такъв лидер от от последния му предизборен дебат със своя противник, със своя политически опонент. Единият каза, че когато се възстанови производството в България, тогава

Не е така, господин Гечев! За какво е това правителство?! То дава общите насоки за развитието на икономиката. Вижте как сме записали нашето решение. Още веднъж ще го прочета: „Задължава правителството да предприеме спешни мерки и осъществи необходимите действия за възстановяване на дейността на Завода за непрекъснато леене на стомана при Металургичния комбинат „Кремиковци”. Вижте колко е най-общо, ако искате – обтекаемо. А как ще го направи правителството – е точно това, което Вие споменахте: да направи разчети, да изслуша специалисти, да се погрижи да се

които правителството трябва да разработи, задължение, което правителството трябва да поеме и от тук нататък има безброй

Тогава, когато е правена сделката, управлението на страната е било в десни ръце. След

е грешна. Всъщност това е доказателството, че когато има добра воля за управление, има работещи държавни предприятия; когато има умисъл за водене към фалит, има резултата, на който всички сме свидетели, а именно приключване работата на „Кремиковци”. Предложението, което се прави, действително е свързано с рестартиране на част от производството, което отговаря на всички изисквания от гледна точка на екологията

Аз ще възразя и на говорещия преди мен, че не е работа на Българския парламент да вменява и задължава, това е ангажимент на българското правителство, а на нас, като народни представители – да подкрепим като като политически партии инициатива на българското правителство, което е ангажимент и на нашата политическа партия в предизборната кампания, ангажимент и на голямото семейство, на което сме член – Партията на европейските социалисти, за реиндустриализация. Това може да бъде ангажимент на всеки един от нас в търсенето на перспектива

са нанесли изключителни загуби на Република България – икономически, социални и политически, и продължават да нанасят. В това няма никакво съмнение! Онова, което не беше казано тук, е, че когато беше направена сделката с „Кремиковци”, имаше уговорка – че купувачът трябваше да покрие дългове от около 500-600 млн. лв.! За голямо съжаление, при следващите сделки такива ангажименти не бяха поети. Тоест загубите на българската държава са в това, че тези дългове, в това число и към държавния бюджет, на практика са „опростени” за сметка на българската държава и на българския народ. Тоест наистина става дума за преки и косвени загуби в размер на милиарди левове. Това е известно на всеки български гражданин. В заключение мога да кажа – евентуално някаква редакция: ние можем да препоръчаме на правителството, във връзка с политиката на реиндустриализация, да включи възможностите за индиректна помощ от страна на държавата, не бюджетна, на различни индустриални предприятия, за които вече стана дума, в това число и за „Кремиковци”. Но категорично не можем да задължаваме правителството, тъй като все пак в предложението на колегите от „Атака” пише „да възстанови”, а правителството нито юридически, нито в Закона за бюджета може да отделя средства, за да възстановява производства на частна собственост. По това, че правителството може да анализира такава възможност и Парламентът може да направи препоръка, мисля, че нямаме никакви противоречия. Но ние категорично не можем да задължаваме изпълнителната власт да прави бюджетни инвестиции и да се ангажира с решение, при положение че не е известно каква ще бъде инвестиционната възвръщаемост. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гечев. Заповядайте, професор Имамов. господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще Ви запозная в хронологичен ред с фактологията, свързана с „Кремиковци”, която притежавам на база на мое искане от Министерството на икономиката и енергетиката и която фактология, убеден съм, ще Ви помогне да вземете информирано и правилно решение по предложението на колегите от „Атака”. Държавното участие в капитала на „Кремиковци” АД е 25,29%, като дружеството е обявено в несъстоятелност с решение от 31 май 2010 г. на Софийския градски съд. Със същото решение съдът постановява прекратяване на дейността на комбината, обща възбрана и запор върху имуществото му, прекратява правомощията на органите му, постановява започване на осребряване на имуществото, включително масата на несъстоятелността на „Кремиковци” АД, и разпределение на осребреното имущество. Към настоящия момент имуществото на „Кремиковци” АД се осребрява от синдика, разделено на обособени части, съгласно разпоредбите на Търговския закон. На 12 април 2011 г. е продадена основната обособена част – предзаводска и производствена площадки, заедно с активите, свързани с производствената дейност на Металургичен комбинат „Кремиковци”, намиращи се на територията му, съгласно представените счетоводни описи. Заводът за непрекъснато леене на стомана, за който става дума тук, е включен в тази основна обособена част и съответно е продаден от синдика на частно юридическо лице. Продадени са и други обособени части. С набраните при продажбите парични средства синдикат удовлетворява кредиторите на дружеството, като изготвя съответните частични сметки за разпределение. Безспорен е фактът, уважаеми дами и господа, че възстановяването на дейността на Завода за непрекъснато леене на стомана би довело до положителен социален и икономически ефект върху икономиката, но трябва да се има предвид, че Заводът за непрекъснато леене на стомана вече не е част от имуществото на „Кремиковци” АД, а е собственост на частно търговско дружество. В тази връзка е необходимо да се конкретизира от вносителя на проекта какви точно спешни мерки и действия предлага да бъдат предприети от правителството, така че те да са в съответствие с българското и европейското законодателство и да не се считат за неправомерна да не се считат за неправомерна държавна помощ. В заключение, уважаеми дами и господа, искам да кажа, че идеята е част от голямата идея за индустриализация на България. Разбира се, там има както политическо, така и икономическо място за сериозни дискусии – ние бихме подкрепили такава дискусия. В случая колегите от „Атака” казват какво трябва да се направи – идея, която наистина е доста примамлива, защото е свързана с допълнителна заетост, с намаляване на безработицата, с растеж в българската икономика, с развитие на малки и средни предприятия, които пряко или косвено участват и имат отношение към работата на такъв огромен комбинат. Но, уважаеми дами и господа, според мен те не дават отговор на въпроса: как трябва да стане това, по какъв начин? връзка с това си позволявам да цитирам един български писател, който колегите от „Атака” изключително много уважават, аз също – Николай Хайтов, чийто

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Имамов, много хубава хронология изредихте на грабежа на „Кремиковци” – напълно съм съгласен с тези факти, но не мога да приема, че основният въпрос, който Вие поставяте, е „Как?”. Този въпрос би трябвало да бъде поставен пред изпълнителната власт – това правим с нашето проекторешение. Ние сме законодателен орган, всички знаят, и не е работа да посочваме и да казваме конкретно как, макар че и това можем да направим. Но не е наша работа. Затова проекторешението, което предлага партия „Атака”, е просто проява на политически акт – ние трябва да обърнем внимание, че има такъв проблем като Парламент и че Министерският съвет трябва да направи необходимото, за да бъде решен този проблем. Това е същината на внесеното проекторешение.

на нашия проект на решение, ще стане ясно има ли политическа воля да има „Кремиковци”, или няма. В този смисъл всеки, който гласува „против” или се въздържи, ще покаже, че или не му пука, или че е против развиването на едно производство, което е екологично, изгодно и, както всички тук посочват, ще е само от полза за България. Това е репликата ми. Въпрос на изпълнителната власт е да отговори как ще бъде възстановено производството в „Кремиковци”. Ние поставяме въпроса, че имаме тази воля то да бъде възстановено. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Лаков. Друга реплика? Господин Теохаров, ще Ви дам думата

Благодаря, господин председател. Господин Лаков, имате известно основание да твърдите, че Министерският съвет като изпълнителна власт би трябвало да търси отговора на въпроса

Господин Гечев спомена – освен да ползваме публични средства, предвидени в бюджета, за евентуална смяна на собствеността на този завод, той да стане държавен, но това няма как да се случи, освен с допълнителни публични разходи, които трябва да бъдат предвидени в съответния бюджет. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, проф. Имамов. Господин Шопов, желаете ли да се изкажете?

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да взема думата за „Кремиковци”, тъй като имам поглед върху този голям индустриален обект в нашата страна. Първо ще започна с мисълта на Хайтов, която тук не беше развита докрай от проф. Имамов. Хайтов казва: едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш и пето – да го съхраниш. Защо не беше съхранен „Кремиковци”? Въпросът е голям – екологически, политически, социален, така изредете по-нататък нещата. Аз направих подробно проучване на вътрешната територия на „Кремиковци” с мои екип, с мой докторант. Имам над 10 геоекологични профила до 5 метра. Проучвах водите, почвите, земята, целия ландшафт.

Защо направих това проучване? Така ме попита и моят докторант: защо ще правим това на вътрешната територия, аз искам да работя на външната. Външната е ясна вече. Еколозите казаха: след закриването „Кремиковци” вече не е замърсен район, но преди пееха друга песен, районът на „Кремиковци”, Софийското поле е най-замърсеният район на България. Защо някои еколози, които станаха и професори сега, се отказаха от това? Защото пееха политическа песен. И от тази трибуна, все пак ще цитирам великия артист, големия артист Петър Слабаков, казва: „Не само Софийското поле цяла България е замърсена”. Това бяха грешни думи, изречени някога. И така всичко тръгна по инерцията. Уважаеми проф. Станилов, уважавам предложението на Вашата група. Поздравления! Но ако бяхте отишли да видите „Кремиковци” сега, аз не знам дали сте го видели, предлагам Ви, то е гробница! Той е военен ландшафт. Това не е истинското „Кремиковци”. Взривени са доменните пещи. Откъде ще започнем – от тях? Взривени са цеховете, взривени са фабриките, цялата инфраструктура липсва. Това са милиони, които трябва да се дадат. Навремето бяха дадени – да, но сега кой ще ги даде? Това, че е останал там някакъв си цех, той няма според мен да реши големия проблем на България. „Кремиковци” от една индустриална империя в момента, пак повтарям, е гробница! Това беше обект с широка инфраструктура, с жп линии, с военни, с полиция, с милиция, както се казваше навремето. И всичко това решаваше големи проблеми не само на нашата страна, но и на много страни в Европа. Така че аз също ще се въздържа при гласуването на това Ваше предложение. Много го уважавам, но то не е реално. То е химера. Трябва да разсъждаваме реално. Ако бяхме направили това предложение преди 10 години – да запазим „Кремиковци”, да го съхраним, да потърсим нови, съвременни технологии, това можеше да стане. Сега в момента ние трябва да търсим други индустриални обекти, които са наистина печеливши, за да можем да помогнем на нашата страна. Уважавам изказването на проф. Гечев и на проф. Имамов. Те бяха строго икономически изказвания. Както виждате, и в техните техните тези е застъпено предложението, че не е възможно това нещо да стане на този етап. Затова Ви призовавам, колеги, да прекъснем дискусията и да гласуваме, както както ни повелява съвестта. Благодаря Ви за вниманието.

Първо, Заводът за непрекъснато леене на стоманата не е със стара техника. В металургията техниката остарява много бавно. Второ, там има и западни машини, и активи, които просто не могат да бъдат пренебрегнати. Ние не говорим за целия комбинат, говорим само за този завод. Ако ние нямаме политическа воля да започнем отнякъде, няма никога да започнем. Ние имаме готови предложения за следващи подобни активи и аз съм сигурен, че когато правим предложение за същите тези подобни активи речите, които ще се дадат тук, ще бъдат същите, защото ние свикнахме да не се борим срещу разрухата. Като не се борим срещу разрухата и като не се опитваме да я спрем и да възстановим индустриална България, ние просто нямаме място в това Народно събрание! Това искам да кажа. За всичко, което се предложи, винаги се казва или че няма пари, или че е невъзможно, или че няма разчети и това ние го говорим от 2005 г., когато влязохме в Парламента. Отговорите са били винаги едни и същи – или ни се отговаря по този начин, или нищо не ни се отговаря и се гласува „против”. Благодаря Ви за вниманието.

Вие започнахте темата и затова, че става въпрос за втория процес от извличането на стоманата, а именно леенето. Основното замърсяване в „Кремиковци” обаче е

точка това е процес, който генерира много отпадъци, както производствени, така и опасни отпадъци, има много вредни химични елементи в почвата, във водите. Вие сте го изследвали този процес. Въпросът ми е: след като Вие сте изследвали този процес, ако се разделят двата процеса – за извличането на стоманата от рудата, от една страна, и вторият, за който тук говорим – тук говорим – непрекъснатото леене в електрическите пещи, това до какво ще доведе? Това предложение, когато е правено, според мен трябваше да бъде придружено с някаква Нямаме такава. Може ли да се каже че това ще бъде един безвреден процес, един процес, който няма да нанесе щети от тук нататък на природата в района? Тя към момента се възстановява бавно след годините на експлоатация на този завод. От една страна, ако това нещо обаче като процес – първият, говоря за коксовото леене, го няма, тогава откъде ще дойде рудата? Откъде ще дойде материалът, който ще се използва? Поради тази причина, мисля, че трябва да отговорите и на този въпрос, след като казвате, че сте обследвали целия проблем, за да можем от Вас да научим част от истината, което ще ни помогне при гласуването. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Има ли друга реплика? Няма. Желаете ли дуплика?

Заповядайте, господин Теохаров, имате право на дуплика.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам първо да отговоря на въпроса на проф. Станилов. Професор Станилов, може би е редно на този етап Вие като парламентарна група да актуализирате Вашето предложение и да предложим на правителството да направи комплексен анализ с ОВОС, с комплексна оценка, с предварителни рекогносцировъчни проучвания на целия архив за „Кремиковци” производствен, икономически, финансов, и след тези рекогносцировъчни проучвания да кажем може ли да възстановим дейността на „Кремиковци”, или не. Аз пак повтарям – не е възможно възстановяването на дейността на „Кремиковци”. Не е възможно, защото това са големи капитали, които трябва да бъдат вложени. Навремето бяха вложени от Съветски съюз, както се изразявахме, но няма кой да ни ги даде сега даром, за да ги вложим отново. Това е загуба на време. Аз предлагам рекогносцировка, но това е също загуба на време.

и най-вече сега е моментът да установим окончателно екологичния статус на „Кремиковци” – на вътрешната територия, на нарушената територия и на външната, за да бъдем точни и да можем да предложим конкретни съвети, препоръки и становища за производството, защото този район беше зеленчуковият пояс на София. Второ, ще Това е преди всичко технологичен процес. Трябва да се върнем към технологичните проекти, които е изпълнявал „Кремиковци”. Едва ли ще има вече такова замърсяване, дори и да се пусне една малка мощност, която да работи. Замърсяването на „Кремиковци” беше в миналото, така че не можем да говорим за някакви екологични проблеми, които на този етап, с това производство може да

Уважаема госпожо заместник-председател, уважаеми колеги! За хората от район „Кремиковци” идеята за възстановяване на част от производството на металургичния комбинат е безспорно много привлекателна, особено когато става въпрос за Завода за непрекъснато леене на стомана, за който се счита, че е екологично приемлив. Това естествено би осигурило работни места там, където те са особено необходими, там, където хиляди хора преди работеха в комбината, където това беше основният поминък. Всичко се въртеше около комбината и едно такова възстановяване реално би съживило района. Както знаете, преди време на въпрос на парламентарен контрол господин Орешарски каза, че има заявен инвеститорски интерес в тази посока. Ние подкрепяме идеята да бъде подпомогнат такъв потенциален инвеститор, но, разбира се, не чрез пряко финансово участие на държавата, а чрез ускоряване на съответните административни процедури. В такъв смисъл ние бихме подкрепили и решение на Народното събрание в тази насока, като за нас безспорно е много важно едно такова ускоряване на административните процедури да не бъде за сметка на сериозна екологична оценка на проекта. По друг начин обаче стоят нещата, ако става въпрос да задължим правителството да предприеме необходимите мерки за преструктуриране на собственост и осигуряване на необходимите капиталовложения. Тук цитирам думите на господин Павел Шопов от парламентарния контрол, тъй като в самото решение няма никаква конкретика как да бъде постигната целта. Както знаете и както вече беше споменато, голяма част от комбината, или по-точно това, което е останало от него, вече е частна собственост. Това се отнася и за Завода за непрекъснато леене на стомана. Инвестирането в него би означавало наливане на пари в частна компания. Евентуалното преструктуриране на собствеността не е много определено понятие и не е ясно дали изобщо е възможно, а в мотивите на решението липсва сериозен анализ, който да докаже, че ако такова преструктуриране е възможно, то е икономически оправдано. Заедно с това бих искала да отбележа още някои въпроси, на които не виждам отговор в предложения проект за решение. На първо място, Заводът за непрекъснато леене на стомана не може да работи самостоятелно. За да се възстанови неговата дейност, е необходимо да се възстанови експлоатацията на електропещта. Доколкото ми е известно, нейното състояние не е добро и това изисква значителни инвестиции, но кой и кога ще ги направи не е ясно. Също така е известно, че продуктът от работата на Завода за непрекъснато леене на стомана се използва за производство на валцовани изделия. В този смисъл реалната полза от възстановяването на завода би била, ако се възстанови и Станът за валцоване. Но доколкото знам, Стан 1700, който е работил на територията на комбината, не е в добро състояние и неговото възстановяване също изисква сериозни инвестиции. Предложеният проект за решение не дава отговор на тези въпроси. В допълнение искам да кажа – има информация, че сегашният собственик работи именно в насока на възстановяване на 10-15% от производството, а по-точно на възстановяване на електропещта, непрекъснатата разливка и Стан 1700. На този фон ми се струва, че решение, което задължава правителството да прави стъпки в тази насока, не изглежда особено полезно. Всички ние безспорно искаме да виждаме функциониращи предприятия, вагони, натоварени с готова продукция, хора, които работят, които са удовлетворени от труда си, които редовно получават достойно заплащане, заплащане, но не е достатъчно просто да задължим правителството да направи това. Необходими са конкретни и икономически обосновани действия, които, за съжаление, не виждаме в този проект за решение, затова Парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепи предложението. Благодаря Ви за вниманието.

Аз въобще не съм учуден от това изказване на представител на ГЕРБ, Много Ви моля, господин Сидеров,... ВОЛЕН СИДЕРОВ: Разбира се, че не е икономически обосновано за герберите, които по време на тяхното управление не правеха нищо друго освен да взимат поръчки за собствени фирми или за фирмите на съпрузите си, както е настоящият случай.

те се бяха посветили единствено и само на клиентелистки поръчки. Не било икономически обосновано нашето предложение. А кое е икономически обосновано? Да се разграбва България – това е икономически обосновано, така ли? Да се раздава това, което е останало в България, на наши фирми за милиони и милиони, да се граби това, което е останало – това ли е икономически обосновано?! Да, това е нормално! Обаче да се възстанови „Кремиковци” или да участва дори държавата ... Защо държавата да не участва там? Защо да не вложи пари там държавата и примерно да бъде държавно-частно дружество? Да се печели. Защото Вие го разглеждате само като нещо, в което ще се хвърлят пари. Но от това се печели, драги гербери! Печели се, и то много. Защо тогава частните компании се нареждаха на опашка да вземат това, ако не беше изгодно?!

Не оценка на ОВОС. Недейте да се задълбавате в тези детайли. Да, когато не искаш да направиш нещо, можеш да извадиш от девет кладенеца вода. Въпросът е дали искаме в България отново да заработят индустриални мощности и да произвеждаме продукт, или искаме само да доразграбваме и да си раздаваме поръчки на семейните фирми. Ето, това си го решете Вие, вътре във Вас, и тогава решете какви сте!

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Това, което казахте, практически не е правилно. Стан 1700 може да започне да работи още утре. Това е по данни на КНСБ, на председателя на металурзите към КНСБ. Тук се изредиха и редица други факти, които също са неправилни – и от страна на БСП, че това е замърсяващо производство. Електропещите далеч не са замърсяващи като производство. Доменните пещи са друга работа. Колегите от Коалиция за България казаха, че те вече са разрушени. Тук отново се връщам при колегите от ГЕРБ – каква оценка на ОВОС желаете? Извинявайте, ама ние не сме фирма. Защо разглеждате нещо като фирмен проект? Това е политическо решение, което се предлага на правителството. Как ще бъде осъществено, е въпрос на правителството. Когато правителството излезе и каже: „Имаме желание за реиндустриализация”, когато министър-председателят излезе и каже: „Има инвеститорски интерес на зададен въпрос от „Атака”, има чудесната възможност това да се реализира посредством нашето предложение, което даваме в момента. Така че, моля Ви се, престанете да излизате и да използвате невярна информация. Ако искате икономическа оценка – икономическата оценка я дадоха двама професори по-рано, както и господин Янков. Девет процента от брутния вътрешен продукт на страната по онова време е продукт на „Кремиковци”. от печалбите на Българските държавни железници са благодарение на „Кремиковци”. Нали има инфраструктура?! Има прекрасно инфраструктура! И в момента има трафопостове, които са запазени, както и електровръзките, както и жп превоза.

Не бих искала да влизам в този тон и в този разговор. Само искам да кажа, че точно по времето на управлението на ГЕРБ фирмата на съпруга ми, която съществува от 1991 г., за пръв път от 20 години изпадна в истински затруднено положение, точно защото не получи поръчки. Една от причините за това беше да не се дават поръчки, които изглежда, че се дават на нашите хора. Благодаря ПРЕДСЕДАТЕЛ

като гледам в залата, освен мен като че ли друг не е работил в това предприятие. Аз имам 19 год. 8 месеца 6 дни и 4 часа работа в това предприятие. (Оживление Четирите часа бяха, че точно на обяд ме уволниха директорите на БСП, които бяха върнати обратно в това предприятие. Но да не чуваме щастливи възгласи и от Вас, защото следващите директори, които бяха от Ваша страна, съсипаха „Кремиковци”.

РАМАДАН АТАЛАЙ: Опитвам се да не се изказвам емоционално, защото в съзнателния си живот имам три работни места.

съм вземал участие, за да правя опити да спася „Кремиковци”. Защо съм правил опити да спася „Кремиковци”? Накратко, защото когато започнах работа в „Кремиковци” на 21 години, започнах работа в рудодобивното предприятие. Впоследствие минах през ремонтната дейност на предприятието, работих в енергийната му система и накрая през последните 5 години бях търговски директор на входа на „Кремиковци”, в демократичните времена, времена, когато ситуациите бяха същите, каквито са сега в Украйна, времена, когато се сменяше базата, доставките на „Кремиковци”. Спряхме доставките от Русия и Украйна. Бяха обърнати доставките на желязна руда, на въглища от Южна Африка, Венецуела, докато се стигне до коксуващи въглища от Америка.

към митниците, защото и тогава държавата не поемаше определени ангажименти както във всички други развити държави – да си субсидира износната продукция. За съжаление проведе една вандалска приватизация, която доведе „Кремиковци” до това състояние. Оттогава досега единствената ми борба е в това Народно събрание – веднъж завинаги дали ще чуем стратегия за развитие на България, за да знаем в каква насока ще се развива България – дали ще бъде индустриална, развита с новите технологии, иновациите, или ще бъде селскостопанска държава с всички нови чондери и комбайни, които доставихме, дали ще превиваме гръб в услугите. Уважаеми колеги, като че ли избягваме да начертаем и да дадем стратегията за развитието на България, нямаме и стратегия за развитието на икономиката,

първите години, имаше 25 555 човека работещи – 80-те години. Когато дойде демокрацията, ръководството на „Кремиковци”, в което и аз участвах, направихме всичко възможно да съкратим онези производства и хора, които получаваха незаслужени заплати, и стигнахме до 16 500 работещи в „Кремиковци” – с ясното съзнание, без да намалим товаропотока, да натоварим железниците на България, отделните линии, които доставяха всичката суровина, която достигаше до пристанище Бургас. Пристанище Бургас беше работещо. Желязната руда, която се доставяше – преди малко колега от ГЕРБ питаше откъде, защо и по какъв начин се доставя суровината на „Кремиковци”

е същата, каквато е и в Русия, каквато е и в „Круп”, същата каквато е и във всички западни държави. Навсякъде добивът е

тази тема се представя пред Народното събрание, се учудвам, защо се поставя въпросът само за възстановяване на стоманодобива и следващият въпрос: е ли е възможно да се случи днес

онзи инвеститор не прави инвестиции, а източва Кремиковци много повече и много по-зле от държавното участие, никой не обръщаше внимание.

До тук! Уважаеми колеги, не искам да влизам в подробности, не искам да обвинявам някой – те сами се чувстват виновни, и в момента знаят за какво говорим. Уважаеми колеги, „Кремиковци” е докарано до състояние, проф. Теохаров, разбрах, че сте минали през „Кремиковци”, защото и аз поради съдбата ми и животът ми, който е минал в това предприятие, понякога минавам покрай това предприятие не са взривени само коксохима и доменните пещи. „Кремиковци” е взривено цялото. Инфраструктурата на „Кремиковци” е в невъзможност да се възстанови в добивната част. Инфраструктурата на „Кремиковци” е докарана до положението, че това предприятие не може да бъде възстановено наново, а и не е необходимо в тези размери. размери. Една грешка не би трябвало да се поправи с нова грешка, колеги. Има обаче производства, които са прекрасни и са приватизирани – „тръбопрокатно производство”,

за развитието на държавата, може да се седне и да се помисли по какъв начин да бъде възстановено. Нямам никакви претенции, освен да не се вземат пари, средства от данъкоплатеца. Ако още веднъж посегнем към средствата, събрани от обществото, за да възстановим производство, което вече е съмнително за възстановяване, ще направим следваща грешка. От стоманодобивното производство в момента остана само една електропещ с пускането на вакууминсталациите и производството на заготовка. Без производство на слабите по-нататък, за да мине през становете за производство на горещовалцувана ламарина, студеновалцувана ламарина, ние ще бъдем задният двор на металургията на целия свят, колеги, защото тук ще добиваме само заготовка, от което прима добавката е много съмнителна.

има инвеститори, които се интересуват от наличието на желязо в рудата на „Кремиковци”, макар то да е в много малки проценти.

остава, което и да е управление, да седне и да начертае плана за развитието на държавата. Доколкото да възстановим само стоманодобива, уважаеми колеги, не че е невъзможно, ако има

Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай. Уважаеми колеги, има ли желаещи за реплики към това изказване? Няма заявки. Следващите записали се са господин Стефан Господинов и господин Борислав Гуцанов. „Атака”, желаете ли изказване на този етап? Заповядайте, уважаеми господин Господинов.

Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги, за мен е много странна темата на този дебат. Всъщност ние какво трябва да решим? – Да задължим изпълнителната власт да предприеме определени стъпки за възстановяване на нещо, което е 100%-ва частна собственост. По Конституция в България частната собственост е неприкосновена. Оттам идва веднага въпросът: ние към национализация ли вървим? Трябва ли да възстановим Радомир, Перник? Хората, които предлагат тази точка, По отношение на „Кремиковци” достатъчно много се изговори за това в какво състояние е в момента. Достатъчно много се каза от компетентни колеги за екологическото състояние, което е в района на Кремиковци. Искам да попитам хората, присъстващи в залата: Вие ангажирате ли се за възстановяване на един процес, който до голяма степен беше причина за заболяванията на много граждани в гр. София? (Шум и реплики в КБ.) Да, защото и ние сме потърпевши от такива металургични комбинати, които бяха в съседство. Знаете ли, че след закриването на производството в „Кремиковци” драстично са спаднали раково болните в София? Знаете ли Драстично! Три пъти, три пъти! Това, което обаче е най-важното досегашното управление, докато работеше комбинатът, докато се сменяше управлението и докато постоянно се вливаха пари в него, защо не се признае от хората, които управляват в момента и които управляваха и тогава под различна форма, че това беше черната каса черната каса на тези партии, които ни управляват в този дълъг преход почти без изключение. Винаги наливаме средствата на гражданите, нашите данъкоплатци, за заздравяване на този комбинат до следващия път, до следващия изпълнителен директор и наново. Може би това е целта отново една екологична катастрофа, отново един предизвестен фалит?! Бих искал някой от вносителите да отговори колко държавни предприятия в момента носят приходи в държавната хазна има ли изобщо такива? Друго, по отношение на дълговете на „Кремиковци”. Комбинатът е приватизиран със задълженията.

на мен ми изглежда химерен и не виждам защо говорим на тази тема. Но тъй като вече този дебат бих искал да припомня на хората, които ни гледат, че освен екологията, този комбинат най-вероятно е погълнал на данъкоплатците над 500 милиона, а може да се стигне и до по-голяма цифра. Не може да се каже точно колко. Колеги, призовавам Ви да избягваме популизма. Ние сме тук, в тази зала, за да говорим конкретни и прагматични неща. Съжалявам, че мнозинството се подведе точно по тази точка да има такъв дебат, който за мен е безсмислен. Благодаря

СТАНИЛОВ (Атака): През миналия мандат от тази трибуна министър-председателят на България не един път каза: „Приоритет на управлението на ГЕРБ е селското стопанство и туризма”. Това го е казвал няколко пъти, казвали са го и други колеги от ГЕРБ, затова не можем да очакваме ГЕРБ да подкрепи подобно нещо. нещо. Аз излизам да кажа още нещо. Тогава аз излязох на трибуната, мисля, че беше два-три пъти и казах, че развита, напреднала европейска държава с келнерския поднос под мишница и с мотиката на бахчата няма. Такава държава няма! Гърция пропадна точно за това, макар че я крепеше целият Европейски съюз. По тази причина – няма високо развито производство, няма технологии, няма индустрия. В този смисъл аз не очаквам каквото и да било. Нашето предложение има общ характер, има политическо решение. В нашата програма е написано как частният капитал може да сътвори индустриална България, стига правителството да използва финансови инструменти. С финансови инструменти Сингапур стана една от най-развитите индустриални страни в света и е на първо място по технологии. Между другото, ако някой не знае, изравнява се със Съединените щати и с Япония, с такива финансови инструменти. Всичко може да се направи с финансови инструменти и основните от тях се намират в данъчната система. Ако данъчната система натовари примерно финансовия капитал с високи данъци, а произвеждащия индустриален капитал – с ниски данъци, ще има развито индустриално производство. Това е по въпроса за принципа и не бива да се плашим от това, че може да стане публично частно партньорство в производството, не на друго място. Не бива постоянно да се плашим, че като правим подобни предложения, ще пострада частният капитал и свещената Ви частна собственост. Едно време, когато започваше преходът, да си спомним как господин Костов казваше, че когато всичко стане частно, държавата ще се оправи. ще се оправи. Днес 97% от държавните активи са частни. Нещо да се е оправило? Ние да сме цветуща и развита държава? Това просто не е вярно. Съветвам тези, които

Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Господинов, не знам дали сте запознати, но заедно със свързаните, обслужващи дейности около 50 хил. семейства разчитаха на производството от „Кремиковци”. Никой до този момент, включително и в това предложение, няма в главата си и молекула, че ще бъде производство, което замърсява. Вие връщате и правите едно популистко изказване за период, в който можеше да бъде допускано замърсяване, период, в който Българя не беше членка на Европейския съюз и не спазваше толкова стриктно договореностите от Киото. Смятате ли, че в период, в който се правеха опити за съхраняване на работните места, за запазване на производството, периода до 2009 г., правителството на Сергей Станишев, когато се разговаряше с „Арселор Митал”, с CSN от Бразилия, украинският милиардер Живаго, някой е преговарял за производство, което ще замърсява въздуха на софиянци? Трябва да Ви кажа, че явно Вие сте забравили синдикатите, които се опитваха с всички сили да съхранят работещо производство, в което има работещи хора. Какво им казахте на тези, които до онзи ден работиха и разчитат отново, че в някаква степен около 1200, 1800, 2000 души ще бъдат пак ангажирани? Вие им казахте: „Стойте си безработни”. Ако ние имаме претенции за така внесения проект, то е за ултимативния тон, а не за това какво бъдеще е необходимо на България. Ние стоим зад всички производства, които могат да бъдат рентабилни в България. Стоим и зад производствата, които е възможно да бъдат възстановени на територията на „Кремиковци”, но в никакъв случай не можем да приемем, че на България не е необходимо да има работещи хора. Точно в този момент е необходимо да се обърне поглед към тези, които имат нужда да работят и да изхранват семействата си. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Янков. Господин Гечев, заповядайте

но, слушайки Ви внимателно какво говорите от трибуната, мисля че и Вашите позиции са популистки и ще Ви обясня защо. Защото много лесно е – това го слушахме в целия този период на прехода, да говориш колко е лошо едно предприятие, тъй като то замърсява и вместо да решиш проблема със замърсяването, решаваш, че е по-добре да унищожиш едно предприятие. Това беше десният подход по отношение на предприятието в Кремиковци. Кой загуби от всичко това? Загуби България, загубиха българските граждани. България загуби затова, защото със спирането на чугунолеенето ние загубихме суверенитет, загубихме и белега на индустриална държава. За съжаление това ни го казаха отвън много хора. Грешки при приватизацията именно заради това, че, виждате ли, замърсява, то вреди на хората. Ами, като замърсява, дайте да решим проблема със замърсяването! Има начин и Аталай го каза – внос на руда и така нататък, имаше разговори с Бразилия. Но този подход изцяло унищожи индустрията, включително и българското земеделие. Ще Ви кажа още нещо. За земеделието се говореше тогава – ТКЗС-тата не били ефективни, това уедряване на земята не било необходимо, трябвало да се върне на собствениците на земя, те щели да произвеждат по-ефективно. Разбихме и животновъдството, върнахме по две кравите на хората и какво постигнахме? България да внася млечни продукти, да загуби тотално позициите си по отношение на зеленчукопроизводството и по отношение на овощарството и да внасяме плодове отвън и, това, което каза проф. Станилов държавата била лош стопанин. Раздадохме предприятия за над – колко милиарда бяха? Двадесет и пет милиарда! И какво спечели държавата от това? Загубихме работни места,

Дясно управляващите в България ни доведоха до тази ситуация. Дясното мислене, уважаеми господа от ГЕРБ, членове на Европейската народна партия!

Уважаеми господа, не си мислете, че ние не сме за индустриализация на страната. Но това, което говори господин Мутафчиев – към него се обръщам, защото той ме обвини в популизъм... Само две неща ще Ви кажа. Когато съществуваше СИВ и когато икономиките в цяла Източна Европа и Русия бяха свързани, когато имаше гарантирани пазари, икономическата ефективност на предприятията не беше от значение. Ако това предприятия беше рентабилно, тогава, когато беше в управлението на частен собственик – на „Метал” или хора, които разбират от тази дейност, то щеше да бъде продължено, а не приключено фатално Не приемам обвинения към дясно управляващите. Става въпрос за една европейска общност, в която конкурентната среда старите предприятия беше невъзможна. Те неминуемо щяха да достигнат до този фалит. По отношение на колегите от „Атака”. Ако искат да променят и да стимулират икономиката и производството, да предложат закони в тази сфера за хората, които произвеждат. Аз съм „за” да се обложат хората, които не създават блага. Но тук е друга тема. В момента говорим, връщаме се към една позиция след толкова важни неща в държавата и след толкова важен законопроект, към онази приказка за Мирча Кришан и за краставицата, и за популизма колко хора са работили там. Ами, възстановете го! Готови ли сте нашите средства на данъкоплатци на цяла България да ги влагате в този

Независимо какъв ще бъде резултатът от гласуването по тази тема, фактът, че дискутираме час и половина, вече има положителен ефект. Това е една от най-смислените дискусии, която е провеждана в Четиридесет и второто Народно събрание. Поздравявам колегите, които вкараха тази тема и всички колеги, които взеха отношение по нея! Това е големият въпрос на държавата ни – не конкретно „Кремиковци” дали ще тръгне или не и по какъв начин ще се случи това, а как да направим възстановяване на икономиката на държавата, защото не може да има и капитали, и движение на каквито и да е било капитали, ако няма икономика и индустрия. има повече подобни дебати в тази зала, независимо от тази разграничителна линия, която се получи в момента между дясното мислене и между партиите, които са готови да реиндустриализират България и да направят новата индустрия на държавата, то няма нищо страшно в това. Въпросът е, че има друг начин на мислене и това е правилният път. Няма да говоря конкретно за „Кремиковци” какво е донесъл на страната ни, колко са били предприятията, ангажирани косвено с него, няма да говоря какви са били загубите за това, че включително и пристанище Бургас се е развивало до голяма степен благодарение на „Кремиковци”, включително и заеми, които сме взимали от японската държава за развитието на бургаското пристанище, също са свързани с „Кремиковци”. Няма да коментираме и жп-то, какви са били ползите от развитието на „Кремиковци”. Бих поставил следния въпрос: кои са виновниците да се закрие „Кремиковци”? Мисля, че държавата, хората имат нужда от този отговор. Мисля, че след този дебат и след тези изказвания компетентните органи ще започнат да коментират и да работят по темата защо се стигна дотук. И не само „Кремиковци”, мисля, че следващият дебат, който ще се проведе, трябва да бъде и съм убеден, че ще бъде кои бяха другите структурноопределящи предприятия, които се закриха, защо те се закриха и какво трябва да се направи, за да стартират отново в тази или в друга форма, която е съвременна? Един ръководител, който се приема нееднозначно, историята ще даде отговор за неговото време, се твърди, че е казал, че това, което се построи за 45 години, Вие не можете дори да го боядисате. Не знам дали го е казал, но е факт, че не само че не можахме да го боядисаме, а успяхме да го разрушим през всичките тези години. Мисля, че кабинетът Орешарски е този, който трябва да внесе програма и даде отговор не само за „Кремиковци”, а за цялата реиндустриализация, за цялото възстановяване на икономиката на държавата и съм убеден, че това ще се случи в най-скоро време, защото този път на развитие и на България, и на която и да е държава А някой да ни плаши с това дали ще има национализация, дали няма да има национализация, дали държавата ще се намесва в икономиката и по какъв начин тя ще се намесва...?! И Великобритания, и Франция, и много по-развити демокрации и държави се намесват в икономиката и държавата има своята роля там. Няма нищо страшно в това. Бих попитал: когато държавата се отказа от своите предприятия, това по-добре ли беше?! По-добре ли се случи с ЕРП-тата, по-добре ли се случи с корабостроителниците, по-добре ли се случи с големите предприятия? Това ли беше по-доброто?! И колко още други въпроси има по тази тема?! Затова мисля, че днес се отвори един дебат, от който зависи бъдещето на държавата ни – не в конкретика „Кремиковци”, а дебатът за икономиката. Сигурен съм в неговото продължение. Това, което трябва да се направи, е действително кабинетът да внесе виждания по какъв начин да стартира новата икономика на Република България. Това е пътят! Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Гуцанов. Заповядайте, господин Кънев, за реплика. Уважаеми колеги, първо, искам да подкрепя Гуцанов, че днешният дебат е интересен и хубав. Страхувам се, че винаги преди избори започваме да правим две неща – да копаем тунела под „Шипка” и да възстановяваме „Кремиковци”. (Смях, оживление.) Страхувам се, че днес целият този дебат ще приключи с отхвърляне на предложението, а предложението е разумно, но за мен не е формулирано правилно. Дебатът е политически, а ние трябва да излезем с някакво конкретно решение. Днес точка първа от дневния ред на Икономическата комисия е точно тази точка. Там трябва да вземем решение и да се възложи на Министерството на икономиката в много кратък срок да възложи на външна, чужда одиторска фирма, а не на комисия от министерството,

дебат. Това е моето предложение. Благодаря Ви. и в рамките на процедура ще Ви дам тази възможност. Има ли други реплики към изказалия се народен представител Борислав Гуцанов? Няма. Заповядайте, уважаеми господин Гуцанов, за дуплика. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, приемам до голяма степен това, което колегата Кънев каза, но бих го формулирал така. Нека да има подобен дебат в

„Кремиковци”. Направете този дебат в Икономическата комисия, говорете с металурзите, говорете с тези, които знаят какво и как трябва да се направи, какво се е случвало,

реплики от ГЕРБ.) Уважаеми господин Кънев, не подложих Вашето предложение на гласуване, защото очаквам да го обмислите и да го формулирате по-ясно. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Слушаме с колегите от ГЕРБ дебата в залата. Общо взето от това, което чухме, становището на „Атака”, е, че „Кремиковци” трябва да го има на всяка цена. Становищата на БСП и ДПС от това, което разбрахме, е, че „Кремиковци” е много хубаво предприятие, много хубав завод, но това не трябва да става с държавни средства и ако можем по някакъв начин да направим така, че частният сектор да инвестира в това предприятие би било по-добре, би било по-добре, което е по-правилната позиция. Някои колеги, разбира се, се разгорещиха дотам, че да ни обясняват колко хубаво беше по време на комунизма с едни заводи и с едни комини, които пушеха. Уважаеми колеги, България фалира в края на този период – в края на комунизма! Слушайки Ви ми се струва, че днес обсъждаме това решение, но след няколко дни ще обсъждаме решение, което ни предлага да се върнем точно в онзи строй. (Силен шум и реплики от КБ.) Сега малко по отношение на фактите:

активите са частни и след обявяване на несъстоятелност и продажба на тези активи на 14 април 2011 г. са продадени за 316 млн. лв.; април 2013 г. е последната сделка с тези активи – прехвърлени са между две частни предприятия, като сумата се предполага, че е някъде между 180 и 200 млн. евро. Казвам това във връзка с идеята Българската банка за развитие да инвестира в това предприятие. Това означава, че тя, първо, трябва да започне със закупуване на активите и едва след това да инвестира във да инвестира във възстановяване на производството. Българската банка за развитие няма такъв ресурс и не може да си позволи да отдели 180 200 млн. лв., а и народните представители не трябва да се бъркат в дейността на Българската банка за развитие, защото тя отпуска кредити и инвестира в начинания, както всяка друга банка в България. Говори се много за реиндустриализация. Това е тема, която наистина е актуална в Европейския съюз. Тя е актуална и в Щатите отпреди повече от 10 години. Стартира с това, че американците направиха стратегия да върнат изнесените производства от Китай обратно в Щатите. Обаче нито в Европа, нито в Щатите това не означава наливане на средства на данъкоплатеца, а означава създаване на среда за инвестиции от частния сектор и най-вече и в Европа, и в Щатите, гарантиране на поносима цена на енергийните ресурси. Енергийните ресурси са тези, които ще помогнат една държава да се реиндустриализира, а не наливането на държавни средства. С едно такова решение, според мен фриволно решение, което ни се предлага, това, което ще направим, ако го подкрепим тук в залата, е, че всъщност ще развържем ръцете на правителството да зарови още стотици милиони левове без гаранция за възвръщаемост на тези средства, защото начинът, по който се подхожда не е нормалният и приет в една свободна икономика. Това явно го разбира и премиерът Орешарски, защото на 4 декември 2013 г. в блиц контрола заявява, че държавата не бива да се занимава пряко с този вид дейност. И с последното, което казах в момента, явно Ви е ясно, че няма как да мине това решение, защото не се подкрепя от премиера Орешарски, но въпреки всичко с включените камери на Националната телевизия и средства на

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Добрев, в това предприятие бяха закопани стотици милиони държавни пари – пари на БДЖ, пари на митниците, пари за данъците, и всичко това след производството по несъстоятелност се занули. Какво правим в момента? Ще задължим правителството пак да даде стотици милиони от парите на българските данъкоплатци да закупи едно разрушено предприятие, защото това е на практика решението, което се предлага да гласуваме тук, а от там нататък, за да възстанови някакво производство, да се дадат още стотици милиони. Ако искаме в момента да осигурим най-платежоспособния клиент на една частна фирма, на едни разрушени сгради и недвижими имоти, да, нека гласуваме това предложение. Ако искаме да закопаем още стотици милиони на българския данъкоплатец в голо поле с разрушени сгради и напълно унищожена инфраструктура, тогава трябва да гласуваме това решение. Къде бяхме всички ние, когато се водеше производство по несъстоятелност? Защо нито БДЖ, нито държавата, нито някой от синдикатите не предложи оздравителен план, а в момента предлагаме, когато всичко е разрушено, държавата отново да даде живи пари, които вместо да отидат в други проекти, вместо да отидат за разкриване на нови работни места, да ги дадем на частната фирма, от там нататък да дадем още стотици милиони да възстановим производството? Не е това държавническото решение и не е това начинът да задължавате собственото си правителство, господа управляващи, което не е съгласно с този подход. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Добрев, моята реплика ще е продължение на това, което каза господин Радев. Във връзка с фактите, които изнесохте, Вие пропуснахте, най-вероятно умишлено, да споделите с народните представители, със зрителите, които ни гледат, какво точно направи държавата в процедурата по несъстоятелност с действия през задълженията, които имаше „Кремиковци”. Към БДЖ най-вероятно няма да можете да отговорите, защото не бяхте принципал, но по отношение на НЕК и „Булгаргаз”, които бяха със сериозни вземания от страна на „Кремиковци”, това е периодът на Вашето правителство, това е периодът, в който можеше да бъде защитен интересът на държавата именно със защита на интереса на тези държавни предприятия. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Янков. Заповядайте, господин Аталай. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, опитах се да не се изказвам емоционално и другите колеги да не внесат емоция в темата.

Не взимайте отношение по тема или по къща, която не сте построили. Благодаря Ви.

от 316 милиона при продажбата на активите най-вероятно са платени част от задълженията на НЕК и „Булгаргаз” – такава е процедурата, нямам точна информация и затова не я казах в моето изказване. не приемам Вашата реплика, защото ако сега се налеят стотици милиони левове в това предприятие, цената няма да я платят бащите, а децата. Уважаеми колеги, часът е 11,00. Давам 30 минути почивка, след което дебатите по проекта за решение ще продължат.